кворум. Откривам пленарното заседание. Уважаеми колеги народни представители, имам удоволствието да ви съобщя, че от днес, 20 януари 2010 г., заседанията на Народното събрание се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на парламента. Това е един дългосрочен проект, който предстои да бъде разширяван и обогатяван. С него поставяме начало на нов етап в развитието на демократичната парламентарна публичност и гарантираме по-голяма прозрачност на законодателния процес. Предлагам следния Проект за програма за работата на Народното събрание за 20-22 януари 2010 г.,

Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Вносител е Министерският съвет. Първо четене на Законопроекта за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции. Вносител е Министерският съвет. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост. Вносител е народният представител Николай Пехливанов. 6. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносител е Министерският съвет. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане. Вносител е Министерският съвет. 8. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на държавата Катар за въздушни съобщения. Вносител е Министерският съвет. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите - общ законопроект, изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред по законопроектите за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, приети на първо четене на 9 декември 2009 г. 10. Първо четене на Законопроекта за достъп до пространствени данни. Вносител е Министерският съвет.

Няколко съобщения: На 15 януари 2010 г. от Българската асоциация на управляващите дружества в Народното събрание е внесен новият Сборник със статистически данни за 2009 г. и анализи относно европейската индустрия по инвестиционен мениджмънт, издаден от Европейската асоциация на управляващите дружества. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетиката и туризма, съпътстваща е Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение на Закона за посевния и посадъчния материал. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Съпътстваща е Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за допълнение на Закона за храните. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и горите, разпределен е и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

и съпътстваща - Комисията по правните въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси, ще се гледа и от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. ред. Законопроект за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, разпределен е на съпътстващи - Комисия по икономическата политика, енергетиката и туризма, Комисията по транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисия по външна политика и отбрана и Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

Преди да преминем към работната ни програма, във връзка със затворените контролно-пропускателни пунктове на границата ни с Гърция,

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Поисках думата, за да мога да ви запозная с актуалната ситуация във връзка с блокадата на българо-гръцката граница от протестиращите гръцки фермери, тъй като информацията, която излиза и в международния обмен, и от гръцка страна, е доста доста неизчерпателна. Знаете, че блокадата стартира в понеделник, 18 януари 2010 г. Още същия ден по разпореждане на премиера Бойко Борисов аз поисках и проведох среща с гръцката министърка на земеделието в Брюксел, която помолих за допълнителна информация. Тя не можа да ми я предостави, освен това, разбира се, което излезе в медиите, и всъщност уточнихме за какво стачкуват гръцките фермери. Исканията им са следните: на първо място, продължаване на евросубсидиите за тютюн до 2013 г., намаляване на данъка в сектор „Селско стопанство”, настояват за 50 евро субсидия на хектар памук и зърно, както и на специална цена на горивата за земеделски производители,

се извиняват за причинените им неудобства и призовават те да ги подкрепят в техните действия и искания. Помолих гръцката министърка за разяснение каква е реакцията и готовността на гръцката страна за удовлетворяване на исканията, тъй като разбирате, че голяма част от тези искания влизат в колизия с европейските регламенти и не са само от компетентността на гръцкото правителство. Отговорът, който ми даде тя, е, че се надява до средата на седмицата – в сряда, максимум в четвъртък, да има развитие по въпроса и те ще ни уведомят своевременно. До момента информация от гръцка страна няма. Другото, което се получи след това като информация от гръцките производители, е, че че те могат и да пропускат определени стоки, но със сигурност няма да пропускат земеделска и горска продукция. Това допълнително ме накара да обясня на колежката от Гърция, че няма как проблеми на гръцките фермери да бъдат решавани, причинявайки проблеми на българските им колеги, защото тази продукция се произвежда от българските земеделски производители. След това проведох среща и с румънския министър на земеделието, тъй като голяма част от трафика на румънски стоки също минава през България, съответно през българо гръцката граница. След разговора излязохме с общо писмо до Европейската комисия, по специално до комисарите Ферхойген – комисар по предприемачество и индустрия, Макрийви Макрийви – комисар по вътрешен пазар и услуги, комисаря по земеделие Мариан Фишер Бийл, с което писмо настояваме да се спазва Регламентът за свободно движение на хора и стоки и Европейската комисия в лицето на тези трима комисари и главни дирекции да предприемат съответните процедури спрямо Гърция. Искам да ви дам и допълнителни данни какво представлява за България стокообменът с Гърция и затварянето на границата. За българския аграрен стокообмен Гърция е най важният търговски партньор. През последните години относителният дял на стокообмена с Гърция представлява около 12% от общия аграрен стокообмен. Водещи стоки в експортната аграрна листа на България са: тютюн, сирене, растителни масла, зърно и други. да се има предвид, че през българо гръцката граница минава експортът освен за Гърция и за други страни от Европейския съюз с оглед на най кратката пътна дестинация. Ще ви дам данни и от Националния статистически институт за износа, респективно вноса от Гърция, Испания и Италия за м. януари 2009 г., за да можем да направим

Износът за м. януари 2009 г. за Гърция е за 44 млн., говоря само за земеделски стоки – аграрна и горска продукция, за Испания е в размер на около 37 млн.,

Естествено, не целият обем стоки е минал през българо-гръцката граница, но с оглед на най кратката пътна дестинация предполагаме, че това са приблизителните цифри, които в момента не могат да бъдат осъществени. Следващото, което направихме, е да разговаряме с ръководствата на Националната асоциация на зърнопроизводителите и Съюза на животновъдите в България, които опитаха да направят контакт с гръцките си колеги.

Правим всичко възможно на ниво постоянно представителство в Брюксел също да имаме контакт с гръцките си колеги. Да се надяваме, че ще има някакво скорошно разрешение. Много Много добре знаете, че земеделският сезон в Гърция е свършил, до м. март де факто те нямат някакви ангажименти.

Благодаря Ви, господин министър. Информация по същата тема от министъра на транспорта. Господин Цветков, заповядайте. МИНИСТЪР Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Още на 14 януари т.г. сутринта Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпрати чрез Министерството на външните работи по дипломатически път писмо с настояване да се осигури от гръцка страна коридор за българските автомобили. В писмото си Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изразява следните аргументи: българската държава приема правото на гражданите на Европейския съюз да изразяват своята позиция, както и правото на гръцките земеделски производители да протестират, но не и в случай, когато този протест нарушава основни права и свободи на други граждани на Европейския съюз.

външните работи изпратиха прессъобщение, в което всички превозвачи и граждани в България бяха информирани да избягват пътувания до Гърция заради тези блокади. На 18 януари т.г., понеделник, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията отново чрез Министерството на външните работи изпрати изпрати писмо до господин Матиас Рюте – генерален директор на Генерална дирекция „Транспорт и енергетика” на Европейската комисия, с молба за спешно съдействие за осигуряване и гарантиране от гръцките власти на поне един постоянен коридор за преминаване на българските автомобили, осъществяващи превози на пътници и товари до и през територията на Република с мое разпореждане Българските държавни железници създадоха извънредна организация за превоз на товарите до Гърция, което ще даде възможност за по бързо придвижване на по спешните товари до южната ни съседка, независимо от блокираните пътища. Железопътните гари на територията на страната, на които могат да се извършват товаро разтоварни дейности, са София товарна, Благоевград, Дупница, Дамяница и Кулата. Товарите от Благоевград, Дупница, Дамяница и Кулата пътуват и се разтоварват на всяка жп гара в Гърция, отворена за търговска дейност. На гара София товарна има възможност и за товарене на контейнери. На гръцка територия контейнерите могат да се разтоварват само на гарата в Солун. Към момента вече има заявки за жп превози на товари от България до Кулата, така че тази извънредна мярка започна да дава резултати. Последната информация от сформирания кризисен щаб, който е в постоянна връзка с браншовите съюзи на превозвачите, както и

за всеки ден по време на блокадата. Това е последната информация, която имаме. Щабът поддържа почти ежечасна информация с всички засегнати страни.

Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители! Преди малко завърши поредната среща на кризисния щаб, който се ръководи от заместник министър Иво Маринов. Наистина обобщените данни към момента, които продължават да се уточняват, са за около 3 млн. евро загуба на ден, разделени на загуби за превозвачите, загуби на земеделските производители и загуби в туризма. По късно днес ще имам среща с гръцката посланичка, на която ще предоставя тези данни, и ще настояваме въпросът да бъде разрешен по начини, които предлагаме, така че да има облекчение в дейността на българските икономически субекти. Позоваваме се на Регламент от 1998 г. за предприемане на мерки

„РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси

2. Избира Борис Крумов Грозданов за член на Комисията по бюджет и финанси.” Моля народните представители да гласуват.

решение. РЕШИ: Избира Рушен Мехмед Риза за член на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика.” Моля народните представители да гласуват.

Освобождава Петя Николова Раева като член на Комисията по правни въпроси. 2. Избира Делян Славчов Пеевски за член на Комисията по правни въпроси.” Моля народните представители да гласуват.

1. Освобождава Рушен Мехмед Риза като член на Комисията по земеделието и горите. 2. Избира Петя Николова Раева за член на Комисията по земеделието и горите.” Моля народните представители да гласуват.

„РЕШЕНИЕ за промяна на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Освобождава Камен Костов Костадинов като член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. 2. Избира Христо Дамянов Бисеров за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.” Моля народните представители да гласуват.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение да бъде поканен ген. Симеонов. Моля, гласувайте.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, не съм убеден, че ще подкрепите предложението, дори и при прегласуването, но все пак чувствам необходимост да кажа следното. Станахме свидетели на една доста странна процедура по представянето на законопроекта за изменение и допълнение и в комисията, и в пленарната зала. За първи път, аз поне нямам такъв спомен от дълги години, представителите на командването и на военнослужещите, в лицето на най-високопоставения военен – началникът на отбраната, преди това началникът на Генералния щаб, не присъства при представянето на изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили. В комисията видяхме всякакви служители от Министерството на отбраната – медийни съветници, правни съветници, служители на Правната дирекция. Не видяхме нито един представител на командването на Българската армия и на Българските въоръжени сили. Намирам това за крайно недопустимо и ви моля тогава, когато гласуваме, да си дадем сметка, че освен политическо ръководство и цивилни служители, има и военнослужещи, чиито интереси, още повече от гледна точка на отбрана, от гледна точка на развитие, изграждане на въоръжените сили, се представят от командващия в лицето на началника на отбраната. Затова ви моля при прегласуването да подкрепите предложението на колегата Мерджанов. Благодаря Ви, господин Найденов. Подлагам на прегласуване процедурното предложение за допускане на ген. Симеонов в залата. Гласували

„4. системни нарушения на правилата за защита на класифицираната информация, довели до нерегламентиран достъп по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли народни представители, които искат да вземат отношение по този текст?

Няма. Гласуваме създаването на нов § 124 по предложение на комисията.

125: „§ 125. Създават се членове 285а и 285б: „Чл. 285а. (1) Цивилните служители са длъжни да декларират по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси всеки частен интерес, който имат във връзка с функциите на структурата или военно формирование, в което изпълняват служебните си задължения или работят. (2) Цивилните служители са длъжни да не участват при обсъждането, подготовката и вземането на решения, когато те или свързаните с тях лица са заинтересовани от съответното решение или когато имат със заинтересованите лица отношения, пораждащи основателни съмнения в тяхната безпристрастност. (3) В случаите по ал. 2 цивилните служители писмено уведомяват органа по назначаването или работодателя. (4) При наличие на обстоятелствата по ал. 1 цивилните служители се отстраняват от изпълнение на служебни задължения, свързани с възникналия конфликт на интереси по ал. 1. Чл. 285б. (1) Цивилните служители не могат да приемат или да улесняват приемането нито за себе си, нито за свързани с тях лица на подаръци, дарения, пътувания, настаняване в хотел, оказване на гостоприемство, отстъпки от дължими плащания, преференциални заеми или други облаги или услуги, които водят до оказване на влияние върху изпълнението на служебните им задължения в полза на предлагащия облагата или услугата. (2) Цивилните служители не могат да ползват служебното си положение придобиване на облаги за себе си или за свързани с тях лица, дори и когато получаването на облагите няма да окаже влияние върху изпълнението на служебните им задължения. (3) Цивилните служители нямат право да дават или да предлагат подаръци или извършване на други услуги, които биха довели до оказване на влияние върху изпълнението на служебните задължения на приемащия. (4) Приемането или предлагането на подаръци или облаги въз основа на служебно положение се счита за корупционна практика. (5) Цивилните служители могат да приемат подаръци на стойност до 50 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, еднократно през календарната година.” Няма. Преминаваме към гласуване на § 125 съгласно предложението на комисията.

Гласуваме ан блок предложението на комисията за преномериране на параграфите с номера от 126 до 130 включително с направеното уточнение от докладчика.

Предложение от народните представители Ангел Найденов, Атанас Мерджанов и Спас Панчев - § 96 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 96, който става § 131. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Господин Найденов, заповядайте.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! И аз, и народните представители Панчев и Мерджанов предлагаме отпадането на § 96, с който на практика се отменя разделът в досегашния Закон за отбраната и въоръжените сили, където се регламентира социалната политика и съдържанието, естествено, на тази социална политика, която се реализира в рамките на Министерството на отбраната. Според мен има две доста странни характеристики на това предложение. Първото е, че това е израз на една неудачна законодателна технология, при която текстове, които сега са събрани в един цял раздел, се разхвърлят по отделни текстове на Закона за отбраната и въоръжените сили, при което започва едно преномериране и създаване на нови текстове с половината от буквите в българската азбука, което, разбира се, според мен е необосновано. Второто обаче, което е по-важно, което е също така неприемливо, е, че това е израз на едно доста странно разбиране в сегашното ръководство на Министерството на отбраната за нежелание да се реализира социална политика във вида и в обема, в който тя е заложена в Закона за отбраната и въоръжените сили. Не искам да влизам в тълкувание на аргументите за едно подобно решение на ръководството на Министерството на отбраната, но ще отбележа, че има едно натрупване на аргументи с негативен знак за всички служители – и военнослужещи, и цивилни, в системата на Министерството на отбраната. Това са аргументи и натрупвания, които без съмнение създават опасения в служителите, които със сигурност създават несигурност по отношение на тяхната кариера, по отношение на тяхната служба в армията или в структурите на подчинение на Министерството на отбраната, и които със сигурност създават напрежение, което вече виждаме сред служителите в Министерството на отбраната. На практика то засилва демотивацията и в крайна сметка ще се изрази, дано да не бъда прав, в резерви към военната служба. Още веднъж ще подчертая и ви моля да се замислим над това, че за да има привлекателност на военната служба, особено за една доста голяма категория от длъжности, които се заемат в Българската армия, трябва да има допълнителни стимули. И сега имаме не по-малко от 10% недостиг на кандидати за определени длъжности в Българската армия и в системата на Министерството на отбраната. Това трябва да бъде компенсирано с една не препоръчителна забележете, колеги - а задължителна политика, която да се реализира от държавата, разбира се, чрез Министерството на отбраната. Ето защо ви моля да подкрепите предложението за отпадането на § 96. на които станахме свидетели през изминалата седмица, от страна на министъра, ще кажа, че без съмнение чрез условия, които създават по-висока прозрачност по отношение на начина, по който се реализира службата в Българската армия или се изпълняват задълженията в Министерството на отбраната, въвеждаме допълнителни изисквания, свързани с несъвместимост и с конфликта на интереси.

създава ограничения. Друг е въпросът, че това са ограничения с положителен знак, заради което ги подкрепяме. Но когато въвеждаме допълнителни ограничения, естествено трябва да дадем и съответно израз на нашето разбиране, че това е служба с особен характер, за което държавата има определени ангажименти. Затова ви моля да подкрепите предложението за отпадане на § 96. Няма. Други народни представители желаят ли да участват в дискусията по този текст? Няма желаещи. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ангел Найденов, Атанас Мерджанов и Спас Панчев, което не се подкрепя от комисията.

132: „§ 132. В чл. 319 се правят следните изменения: 1. В ал. 1, т. 1 думата „министерството” се заменя с „Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия”. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Министърът на отбраната може да продава жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, при условия и по ред, определени в акт на Министерския съвет.”

„1а. „Мирно време” е времето, през което в страната не е обявено „положение на война” или „военно положение”. 1б. „Военно време” е времето, през което в страната е обявено „положение на война” или „военно положение”. 1в. „Сили от системата за национална сигурност на Република

„17а. „Непосредствена йерархическа връзка” е връзката на ръководство и контрол между военнослужещия и неговия непосредствен началник. 17б. „Свързани лица” са лицата, посочени в § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона

„19. „Допълнителни възнаграждения с постоянен характер” са допълнителните възнаграждения, които се изплащат ежемесечно заедно с основното месечно възнаграждение за постоянно съществуващи фактори, утежняващи условията за изпълнение на военната служба за заеманата длъжност. 20. „Криза” е нестабилност в политическата и обществената сфера, предизвикваща рязка промяна на установеното състояние на икономиката и обществения живот. 21. „Психологично пригоден за военна служба” е състояние на личността, при което лицето притежава психични ресурси и механизми, необходими за ефективното справяне с изискванията на военната служба. 22. „Охрана на въздушното пространство на Република България” е задача за осигуряване на въздушния суверенитет на страната и за пресичане на нарушения на въздухоплавателни средства, които извършват непозволено навлизане, ползване или прелитане през въздушното пространство на или нарушават правилата на полетите. 23. „Контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на Република България” е непрекъсната дейност по наблюдение, следене и идентифициране на въздухоплавателни средства, а при необходимост – и въвеждане на забрани, ограничения

136.

Премиваме към „Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията предлага наименованието „Преходни и заключителни разпоредби” да се заличи. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме заличаване на наименованието „Преходни и заключителни разпоредби”.

думите „Министерството на отбраната” се заменят с „Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия”.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желаещи за изказване? Няма. Подлагам на гласуване § 138 по предложението на комисията.

139: „§ 139. В чл. 24, ал. 3, чл. 284 и чл. 292, ал. 3 думата „министерството” се заменя с „Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия”.

„(2) Договорът за военна служба с лицата по ал. 1 се сключва за сроковете, определени в чл. 142, ал. 5, съответно в чл. 144, ал. 3, но не по-късно от датата на навършване на пределната възраст за съответното военно звание”.

„§ 141. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон със заварените на военна служба военнослужещи се сключват договори при условията и по реда на този закон, като министърът на отбраната и оправомощените от него длъжностни лица не могат да откажат сключването на договор. С военнослужещите, които през този срок изпълняват служебни задължения извън територията на страната или ползват законоустановен отпуск, договорът за военна служба се сключва след завръщането им в страната или след използването на разрешения им отпуск. (2) Договорът за военна служба с лицата по ал. 3 се сключва за сроковете, определени в чл. 142, ал. 5, съответно в чл. 144, ал. 3, но не по-късно от датата на навършване на пределна възраст за съответното военно звание. случаите, когато срокът на поетото задължение за изпълнение на военна служба по чл. 142, ал. 5, чл. 144, ал. 3 или чл. 145, ал. 1 не е изтекъл, договор за военна служба се сключва до изтичането на определения срок. срок. (3) Отказът за сключване на договор за военна служба се счита за предизвестие от военнослужещия за прекратяване на правоотношението за изпълнение на военна служба по реда на чл. 163.” ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване § 141 по съдържанието съгласно доклада на комисията.

Преминаваме към § 110. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 и 117, които стават съответно

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 120, който става § 152: „§ 152. В Закона за Държавната агенция „Национална сигурност”

на Република България” се заменят с „Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия”.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

се заменят с „безплатна храна, предоставена на военнослужещите и цивилните служители съгласно чл. 224, ал. 1,

Благодаря на господин Димитров.

е разпределен на Комисията по правни въпроси. Комисията е депозирала доклад, с който ще ни запознае заместник-председателят й Тодор Димитров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще ви запозная с доклада на Комисията по правни въпроси: „На свое заседание, проведено на 10 декември 2009 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност № 902-01-45, внесен от Министерския съвет на 18 ноември 2009 г.

От името на вносителя законопроектът бе представен от госпожа Жанета Петрова – заместник-министър на правосъдието. Законопроектът е изготвен в съответствие с препоръки на Европейската комисия за предприемане на законодателни мерки за предотвратяване възможностите за използване на сделките с недвижими имоти за целите на изпирането на пари, както и за противодействие на корупцията и имотните измами. Законопроектът предвижда, че при извършване на възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, страните представят декларация, че сумата, посочена в акта, е действително уговорената цена по сделката, като подписите и съдържанието на декларацията се удостоверяват по реда на чл. 590, ал. 1 и 4 от Гражданския процесуален кодекс. Декларацията ще се попълва по образец, утвърден от министъра на правосъдието. Предвидено е пред нотариуса да се представя заверен препис от платежните документи, когато между страните са извършени плащания преди нотариалния акт. Когато в акта са уговорени последващи плащания, страните посочват в декларацията и сметката, по която ще се извършват плащанията. Предлагат се два варианта за извършване на плащания между страните по сделката – плащанията могат да се извършват по специална банкова сметка на нотариуса или по банкова сметка в избрана от страните банка. Условията за внасяне на сумите по специалната банкова сметка на нотариуса и за нареждания за плащания от нотариуса се уреждат с писмено споразумение между нотариуса и страните по сделката. Не се допуска принудително изпълнение върху паричните средства по специалната банкова сметка за задължения на нотариуса. Предложените промени ще допринесат за предотвратяване укриването на истинската цена при сделките с недвижими имоти, за облагане с данък при придобиване на имущество по възмезден начин по действително уговорената цена, за изясняване произхода на средствата по сделката и за противодействие на изпирането на пари. В дискусията се включиха народните представители Бисеров, Радев, Тошев, Стоилов и Тончев. Поставиха се въпроси липсата на декларация за плащането по сделката и неверните данни в нея не опорочават ли сделката? Нотариусите ще носят ли отговорност при извършване на сделки без представяне на такава декларация? Заверката на декларацията няма ли да оскъпи производството? Господин Бисеров изказа мнение, че укриването на цената по сделката вече води до носенето на наказателна отговорност и тази промяна трябва да бъде разяснена на българските граждани. Господин Стоилов изказа мнение, че още преди влизане в сила на закона трябва да бъдат уточнени реквизитите на декларацията, а господин Тончев – да се запише изрично в закона, че заверката на декларацията се таксува като заверка на обикновен подпис по т. 5 от Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание

Откривам разискванията по обсъждания законопроект. Има ли народни представители, които искат думата? Заповядайте, Госпожо председател, господа народни представители! В Комисията по правни въпроси ние подкрепихме предложения от правителството Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Ясно e какви са неговите мотиви. Използвам случая да обърна внимание само на два въпроса, които трябва да се имат предвид при неговото обсъждане и окончателно приемане. Единият въпрос е от по-общ характер. Той не засяга само този законопроект, а е за ролята на банките и банковата система и за все още недостатъчното регулиране на финансовите и банковите пазари. Това е световен проблем, който беше красноречиво потвърден от самото развитие на световната финансова криза. Според мен в България регулирането в тази област все още изостава. изостава. Забележете, че ние даваме все повече възможности на търговските банки, включително и чрез този закон, разплащанията със сделки с недвижими имоти задължително да минават през тях, тоест законодателството допринася за увеличаване на финансовия ресурс, с който оперират търговските банки. Това е една повсеместна практика, срещу която гражданите неведнъж са възразявали. И вие сте били свидетели, че понякога таксите, които се изплащат за определени услуги на банките са с по-висока цена, отколкото превода, който трябва да бъде направен, включително за различни държавни вземания. Давам този пример, за да обърна внимание върху цялостната ни дейност, включително и върху неотдавна приетия Закон за потребителския кредит, че могат да се потърсят такива регулации, които в по-голяма степен да защитават интересите на гражданите и на фирмите срещу едностранно налаганите условия от банките. Използвам случая да обърна внимание и на Министерството на финансите, и на Централната банка, че в цялостния пакет на нормативното регулиране тази политика, която беше дефицитна в изминалите години досега, трябва да бъде постепенно и последователно преодолявана. Вторият въпрос е конкретен. Той непосредствено засяга предлагания законопроект. Става дума за декларацията, която страните по сделката ще подават, че цената, по която тя се извършва е действителната. Забележете, в тази декларация вероятно ще се наложи отново да бъде оповестена цената, която страните са договорили. Обръщам внимание на този въпрос, стана дума и в комисията. Трябва да е напълно ясно – аз оттук очаквам и потвърждение от ръководството на Министерството на правосъдието. Вероятно този въпрос заслужава изрично да бъде отбелязан при обсъждането по-нататък и уточняването на съдържанието на законопроекта, че декларацията трябва да бъде таксувана като заверка на обикновен подпис без материален интерес, за да не се окаже, че някои нотариуси ще начисляват таксата два пъти – веднъж върху сделката, така както изисква тарифата, и втори път върху същия материален интерес, отбелязан в декларацията. Трябва напълно ясно да бъде заявено, че това е волята на законодателя, за да се ограничат до минимум допълнителните разходи на страните по сделката, които ще бъдат продиктувани само от използване на банките или сметката на нотариуса, но нищо повече. В противен случай би се стигнало до абсурдната ситуация те да бъдат натоварени със значително по размер двойно плащане. Според мен това е въпрос, по който трябва да има яснота, и аз очаквам това разбиране да бъде потвърдено и от представителите на различните групи, които подкрепиха законопроекта, и главно от Министерството на правосъдието. Това са моите бележки към законопроекта и мисля, че ако той бъде възприеман от всички нас, може да допринесе за осигуряване на по-големи приходи за по-малки или незначителни отклонения от цената, която страните по сделките плащат, спрямо тази, която е обявена в нотариалния акт и в декларацията, която страните подават. Благодаря ви.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

Те ще намерят своето решение и ще бъдат отразени между първо и второ четене в законопроекта. Относно банковите сметки – предвидено е плащанията да стават не само по тази особена банкова сметка на нотариуса. Дадена е възможност страните да договарят и по друга банкова сметка и по тяхно споразумение да бъде извършено плащането. Относно таксата, която ще бъде събирана – както прочетохте в доклада на Комисията по правни въпроси, там също сме изложили своите съображения. Ние ще ги съобразим тази по-ниска такса, която ще бъде само за заверка на подписа, ще бъде разписана или в законопроекта, или в инструкциите, които са към този законопроект. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Аз мисля, че господин Димитров използва формата на реплика, за да потвърди необходимостта от пълно изясняване на въпросите, които поставих за съдържанието на законопроекта. Използвам дупликата за още един въпрос, който може да изглежда незначителен, но има практическо значение. Тъй като сегашната разпоредба на законопроекта се отнася до всички сделки с недвижими имоти, има случаи, в които при даване на части на имоти – по тях нотариалният интерес може да се окаже незначителен, дори той да бъде няколкостотин лева. Дали в тези случаи действието на закона трябва да се разпростира, тоест дали не трябва да поставим още един въпрос? Когато се приеме законопроектът на второ четене, все пак да бъде сложен някакъв праг на този материален интерес, за да не се окаже, че при незначителни плащания независимо, че става дума за недвижим имот, когато те са или маломерни, или с някаква ниска стойност – ще има такива случаи по изключение, и не трябва да стигнем до строго формализиране, което не отговаря на практическото разнообразие на случаите. Благодаря Благодаря, господин Стоилов. Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение?

Благодаря Ви, госпожо председател. за дадената ми възможност да взема отношение по този законопроект, който е кратък. Още в началото трябва да кажа, че споделям опасенията на господин Янаки Стоилов.

четене. Тук може да си говорим, но кой ще го прилага? Който го прилага – гледа закона. Тези проблеми, които Янаки Стоилов постави, просто не са отразени в законопроекта. Споделям също и идеята на законопроекта – да се избегнат тези симулативни сделки, така да ги нарека, като цяло. Лично аз се съмнявам дали ще постигнем целта си с този закон, който ни се предлага.

пише цената на сделката. Продавам си апартамента за 100 хил. лв. – пише го във всеки един нотариален акт, няма как, и се подписват страните в този договор. Сега, освен това, искаме декларация от страните, че действително

„При извършване на възмездни сделки се иска и тази декларация”. Тук поне юристите знаят, че още от римското право сделките се делят на възмездни и безвъзмездни. Във възмездни сделки има много видове. То не е само покупко-продажбата, но вероятно тук се има предвид покупко-продажбата. Възмездна сделка е и замяната. При замяната може да няма плащане. Явно е възмездна сделка, но не попада под тази хипотеза. Имаме възмездна сделка прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане, много често срещано в практиката. Тук пак нямаме плащане,

Понякога сделката е безвъзмездна, примерно дарението, понеже няма престация на дарение, но може да се превърне във възмездна сделка. Тоест дарението може да бъде отменено, припомням на юристите, ако дареният не издържа дарителя си, когато това е необходимо, и сделката се трансформира във възмездна сделка. Но сега да не навлизам в теорията на облигационното право, явно се изисква по-голяма прецизност в текста, който трябва да се направи между първо и второ четене. И още нещо, не знам защо,

Дано успее целта с това, което ни се предлага. Аз лично имам съмнение, но като цяло ще го подкрепя. Между първо и второ четене, ако можем да го поправим да сработи, с удоволствие ще го подкрепя. Благодаря

Уважаема госпожо председател, уважаеми господа заместник-председатели на Народното събрание, уважаеми народни представители! Искам да взема отношение по два от поставените въпроси. По повод изказването на проф. Корнезов за промяна на редакцията на чл. 25, ал. 9, която се създава с § 1 от внесения законопроект, считам, че възприетата в законопроекта на Министерския съвет редакция е по-широка и по-добре отразява замисъла на вносителя. Текстът е консултиран с представители на Нотариалната камара и по наше мнение обхваща всички сделки, в които се извършва насрещна престация срещу заплащане на определена цена. Покупко-продажбите са само една от многото видове сделки, при които се заплаща такава цена, поради което, ако се премине към такава редакция, би се ограничило много приложното поле на законопроекта. По отношение на втората бележка на проф. Корнезов относно наличието на волеизявление за цената, по която се извършва сделката да, такова волеизявление има в нотариалния акт, но това волеизявление е свободно и то не е скрепено със санкция, както отбеляза проф. Корнезов. С такава санкция е скрепено волеизявлението в декларацията, защото за декларация, която съдържа неверни данни, се носи наказателна отговорност. Именно в тази посока е замисълът на вносителя. Известно е, че множество сделки се извършват на различна от посочената в нотариалния акт цена, което позволява да се укрива местен данък, постъпващ в бюджетите на общините. Именно това е една от целите на законопроекта – да се оптимизира заплащането на данъка и той да постъпи действително по сметка на общините. Дали този законопроект ще постигне целта си, смятаме, че е крачка напред в посока на заплащането на този данък, на постигане прозрачност на сделките, крачка напред в борбата с имотните измами и една от мерките за борба срещу прането на пари. Искам да взема отношение и по забележката, която направи господин Янаки Стоилов. Действително в Правната комисия беше обсъден въпросът за това как ще се извършва заверката на този вид декларации, които трябва да бъдат заверявани от нотариусите, и от гледна точка на тяхното съдържание, и от гледна точка на подписа на страните, които ги дават. Ние сме готови да предприемем съответни изменения в нормативната уредба, но ми се струва, че такъв отговор има и в сега действащата Инструкция от 16 ноември 1998 г. за прилагане на тарифата на нотариалните такси. В чл. 5, т. 2 на тази инструкция е записано, че „По смисъла на 5 от тарифата частни документи без определен материален интерес са клетвените декларации, като например декларация за гражданство, семейно имотно и материално състояние, за липса на дългове към държавата, за идентичност на имената, образци от подписи...” и т.н.

Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат? Господин Шопов, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, това, което се прави с тези декларации, е един елемент в нашето законодателство, който много отдавна трябваше да бъде осъществен. Досега в класическите облигационни правоотношения по повод на прехвърлянето на имоти нещата бяха такива, че много често се извършваха сделки, при които не се пишеше истинската цена, което в много отношения, в много направления имаше последици, когато сделката се последваше от патология в каквато и да е връзка, тоест неизпълнение, когато се касаеше до нищожност. До този момент нещата бяха така, че писането на цената беше необходим елемент от сделката,

на сделката нямаше начин да бъде оспорена цената. Тя беше фиксирана, тя беше описана в нотариалния акт и оттам нататък не съществуваше начин за каквото за каквото и да е доказване на обратното, освен в редките случаи, когато за друга цена се даваше обратно писмо, със свидетелски показания това не можеше да стане. На всички юристи това им е ясно и известно.

правоотношения, свързани с държавата, с държавните институции и държавните органи, във връзка с които нямаше до този момент каквито и да е гаранции. Това, което се прави в момента, е вторият елемент с фиска, с държавните институции, и по този начин се прави опит с тази декларация. Аз не считам, че този опит в 100% от случаите ще бъде ефективен и по този начин нещата ще се уредят, но това е пътят натам. обаче, и с първия случай, с цената на сделката, при което ще си кореспондират и тази декларация ще помага. Това за мен е по-важното – в случай, че има нищожност на сделката, че има дело за разваляне на сделката. За изясняване ще помага тази декларация в един съдебен спор при изясняване на истинските правоотношения на страните, така че ще има елемент не само по отношение на фиска и с уреждането въобще с държавните институции, но ще има значение и като изясняване на истинската същност, истинските параметри на сделката между страните, което за мен е по-важно. Благодаря ви. Заповядайте, господин Корнезов. Представяте ли си в нотариалния акт

и сигурно сега си спомня, че в договора, който нотариално е заверил при нотариуса, цената е по-ниска от тази, която той е платил. Бас хващам, че това

защо тогава ще искаме декларация при факт, че едва ли хората ще станат така честни, че да пишат в договорите реалната цена, след като се иска декларация?

Господин Корнезов, точно това е смисълът на тази декларация. Тя ще има обратно действие, тя ще има дисциплиниращо действие. Когато страните са подали декларация и носят за това наказателна отговорност, те, както Вие казвате, няма да смеят да декларират вече фалшивата или грешна, или привидна стойност от 100 хил. лв., която Вие посочихте.

Досега няма каквато и да е наказателна отговорност в привидността на цената до този момент като престация при възмездните сделки и оттам идва винаги тази разлика, тъй като няма такава отговорност. Сега за първи път се възвежда отговорност, която ще има дисциплиниращо значение и вече цената и в договора ще бъде еднаква, но тя ще бъде такава, каквато е и в декларацията. Цената в декларацията, която ще бъде посочена, остава под наказателна отговорност. Разбира се, изключения ще продължава да има за тези, които не се уплашат или трогнат от наказателната отговорност, която тежи върху тях, но цената ще е основно за това да бъде писана цената в нотариалния акт като истинска. Ще има

Законопроектът е разпределен на водеща – Комисията по правни въпроси, и съпътстващи – Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по бюджет и финанси. Доклади са постъпили от Комисията по правни въпроси и от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае заместник-председателят й господин Тодор Димитров. Заповядайте, господин Димитров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще ви запозная с доклада на Комисията по правни въпроси: „На свое заседание, проведено на 14 януари 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, № 902-01-54, внесен от Министерския съвет на 7 декември На заседанието присъстваха госпожа Даниела Машева – заместник-министър на правосъдието, госпожа Надя Хрингова – главен експерт в отдел „Международно сътрудничество и правна помощ по наказателни дела”, и и госпожа Мариела Костова – младши експерт в отдел „Международно сътрудничество и правна помощ по наказателни дела”. От името на вносителя законопроектът бе представен от госпожа Даниела Машева.

на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагане на принципа за взаимно признаване на финансови санкции и Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. за прилагане на принципа за взаимно признаване на решение за конфискация. С предложения законопроект се възпроизвеждат разпоредбите на цитираните рамкови решения, като се отразяват и характерните особености на българското законодателство. Целта е взаимното признаване на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции и осигуряване на единното тълкуване от страна на правоприлагащите органи. В законопроекта са посочени компетентните български органи за признаване, изпълнение и изпращане на решение за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции. За компетентни органи по признаване са определени окръжните съдилища. Националната агенция за приходите е посочена като компетентен орган за изпълнение на признатите от български съд решения. Компетентни органи по изпращане на влезлите в законна сила актове са българските съдилища и НАП – в случаите на изпращане на решения за налагане на финансови санкции, установени от български административен орган. Застъпен е принципът на директната комуникация между съответните компетентни органи на издаващата и изпълняващата държава и с цел улесняване на сътрудничеството между тях. Същевременно законопроектът предвижда при възникнали затруднения административното получаване и изпращане на актовете да се реализира посредством Министерството на правосъдието в качеството му на централен орган. Уредени са подсъдността, условията и процедурите за признаване и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, както и производството по обжалване пред въззивния съд. В законопроекта е предвидено актовете, постановени в друга държава – членка на Европейския съюз, да се признават без никакви допълнителни формалности и незабавно да се предприемат необходимите мерки за тяхното изпълнение. С приемането на законопроекта Република България спази ангажиментите, произтичащи във връзка с членството й в Европейския съюз, а също ще допринесе за опростяване на процедурите по взаимно признаване и изпълнение на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции между държавите – членки на като по този начин ще се постигне по-голяма степен на защита на правата и интересите на гражданите и ще се гарантира правовият ред в държавата. по същество законопроектът поставя някои въпроси, които най-общо са свързани с това доколко съдържанието му съответства в най-пълен обем на изискванията на посочените по-горе рамкови решения, включително и с оглед промените, въведени с Договора от Лисабон, и дали е съобразен с особеностите на българското законодателство. В тази връзка могат да се посочат например размерите на предвидените наказания „лишаване от свобода” по чл. 2, ал. 2, т. 3 и чл. 14, ал. 2, чиято редакция е различна от възприетата в рамковите решения, а и от а и от тази в санкционната част на Наказателния кодекс. От друга страна е необходимо и изброените в разпоредбите на чл. 14, ал. 2 и чл. 30, ал. 2 престъпления евентуално да се прецизират с тези по рамковите решения. Госпожа Юлияна Колева постави въпроса след като решенията за конфискация по наказателни дела са визирани в чл. 2, ал. 1 от законопроекта, дали са включени в приложното поле на законопроекта и решенията за конфискация на имущество по граждански дела. След проведената дискусия с 21 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, № 902 01 54, внесен от Министерския съвет.” Уважаема госпожо председател, правя и процедурно предложение за допускане в пленарната зала на госпожа Даниела Машева - заместник-министър на правосъдието. Благодаря. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане на заместник-министър Даниела Машева

Предстои да изслушаме становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Не виждам председателя на комисията господин Светлин Танчев. Моля заместник-председател или член на комисията да ни запознае със становището

На заседанието, проведено на 16 декември 2009 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, внесен от Министерски съвет. В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на правосъдието: Даниела Машева - заместник-министър, Хрингова – главен експерт в отдел „Международно сътрудничество и правна помощ по наказателни дела”, и Мариела Костова – старши експерт в отдел „Международно сътрудничество и правна помощ по наказателни дела”. І. В настоящия законопроект се предлага приемането на разпоредби, гарантиращи съответствието на българското законодателство с Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции и Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация. ІІ. Съгласно Рамково решение 2005/214/ПВР относно прилагане на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, принципът на взаимното признаване следва да важи за финансови санкции, които са наложени от съдебни или административни органи с цел улесняване изпълнението им в друга държава – членка на Европейския съюз. Целта на Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация е улесняване на сътрудничеството между държавите - членки по отношение на взаимното признаване и изпълнението на решения за конфискация на собственост, както и задължаване на държавите - членки да признават и изпълняват решения за конфискация, издадени от наказателен съд в друга държава членка. Законопроектът е съобразен с изискванията на рамковите решения, като посочва компетентните български органи за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане, както и на решения за налагане на финансови санкции. са разпоредби, свързани с подсъдността, условията и процедурите за признаване и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, както и производството по обжалване пред въззивния съд. В законопроекта са регламентирани и въпросите на двойната наказуемост, условията за допустимост, както и прилагане на принципа non bis in idem. В съответствие с изискванията на рамковите решения са изброени основанията за отказ от признаване и изпълнение. ІІІ. Към законопроекта биха могли да бъдат направени следните препоръки: В чл. 14, ал. 2, думите „максимален размер три години” следва да бъдат заменени с думите „максимален размер не по-малко от три години”. Необходимо е изброените престъпления в чл. 14, ал. 2 да следват стриктно тези в чл. 6 от Рамково решение 2006/783/ПВР и чл. 5 от Рамково решение 2005/214/ПВР, например по отношение на участието в престъпна група, подправянето подправянето на парични знаци и др. Като цяло към законопроекта би могла да бъде направена общата бележка, че е необходимо да бъдат отразени промените, въведени с Договора от Лисабон, по-специално в чл. 5, ал. 2, чл. 14, ал. 2, чл. 30, ал. 2 и в чл. 35, т. 10 от законопроекта. Останалите правно-технически бележки следва да бъдат уточнени от водещата комисия при разглеждане на законопроекта между първо и второ гласуване. се вземат предвид направените бележки, може да се направи заключение, че предложеният Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, № 902-01-54, внесен от Министерския съвет на 7 декември не противоречи на разпоредбите на Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции и Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация. Следователно законопроектът следва да бъде подкрепен, като направените препоръки се вземат предвид от водещата комисия при разглеждане на законопроекта между първо и второ гласуване. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 12 гласа „за”, 2 гласа „въздържали се” на Народното събрание да бъде приет на първо гласуване Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, № 902-01-54,

Сега ще ползваме 30-минутната почивка, след което продължаваме с дебати по първо четене на обсъждания законопроект. (След почивката.)